Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupa i usluga koje pružaju uvjetovani pristup – hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 646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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne želi. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prijavljenih za raspravu nema. Zaključujem raspravu. Zaključujem današnju sjednicu. Sutra je nastavak u 9,30 sati sa točkom dnevnog reda Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji.